Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Evo i pred nama je još jedan zakon koji definira organizacijsko ustrojstvo unutar Ministarstva Ministarstva financija. Zakonom o carinskoj službi uređuju se pitanja koja se odnose na nadležnost i poslove Carinske službe organizaciju, ovlasti i posebnosti u pravima i obvezama i odgovornosti carinskih službenika. Ulaskom RH u EU Carinska uprava RH preuzima ulogu sigurnosne i fiskalne zaštite cjelokupne EU i RH te osigurava slobodno kretanje roba između zemalja članica i trećih zemalja. i trećih zemalja. RH postaje 1.7.2013.godine dio jedinstvenoga carinskog prostora EU što predstavlja ukidanje graničnih carinskih procedura prema zemljama EU i to prema Italiji, Sloveniji i Mađarskoj. Od ukupne robne razmjene RH s inozemstvom oko 61%, znači to je podatak za 2012.je odnos sa EU, navedeno ima za posljedicu reorganizaciju ustroja rada poslova carinskih ispostava za robno carinjenje unutar zemlje. Ono što se mijenja ovim zakonom je propisivanje pojedinih segmenata rada Carinske službe u uvjetima članstva RH u EU i redefinira se područje nadležnosti i primjene carinskih procedura nakon pristupanja RH u članstvo, prilagođavanje organizacijskog oblika za proširenje poslova u cilju osiguranja sigurnosti tržišta i financijskih interesa RH, te te novorazvidnije umanjuje broj ustrojstvenih jedinica, znači neki novi poslovi Carinske službe su nadzor nad provedbom propisa o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te otkrivanje i sprečavanje svih oblika nedozvoljene i protuzakonite trgovine, zatim nadzor nad unosom i iznosom prekograničnim prometom te drugim kretanjem i raspolaganjem s otpadom, nadzor nad naplatom, naknada za gospodarenje na posebnim kategorijama, također provjera zakonitosti i postupanja s robom sukladno propisima o koncesijama. Znači onaj sav dio posla koji se sada carina je radila sukladno sadašnjem funkcioniranju a ulaskom u Europsku uniju gdje se taj jedan dio polova polova gubi a da bi se zapravo očuvala sva radna mjesta unutar carinske uprave jer smatramo da tu ima dosta kvalitetnih ljudi koji su dosta dugo bili u sustavu probati ćemo zapravo iskoristiti sve kadrove znači u ovome dijelu ajmo reći suzbijanja sive ekonomije. Znači u onome dijelu gdje postoje određeni fiskalni efekti na proračun, zapravo da kolege koje posjeduju određena svoja i stručnosti i znanja da sada ovim jednim ajmo reći administrativnim micanjem barijera sa njihovih radnih mjesta zapravo da ne ostanu nezaposleni nego zapravo smatramo da se zapravo za njih može naći radno mjesto unutar Ministarstva financija. Ono što je bitno je i imenovanje na osnovu javnog natječaja, pogotovo ravnatelja carinske uprave, zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja i pročelnika područnog carinskoga ureda. Znači smatramo da bi se u budućnosti oni trebali birati javnim natječajem. Također moje je mišljenje ono isto slično kao i kod porezne uprave puna profesionalizacija ovoga posla. Jer smatramo da, pogotovo kada ima u tom dijelu fiskalnog učinka mora se tako i postupati. Uvodi se klasifikacija radnih mjesta na rukovodeće, više i niže carinske službenike te se uvode određena carinska znanja ovisno o stupnju obrazovanja, odgovarajućem radnom iskustvu, godišnjim ocjenama te položenom ispitu. Ministarstvo financija znači sukladno novim organizacijskome ustroju voditi će računa, znači da svi zaposlenici budu ravnomjerno raspoređeni na određena područja, pogotovo ona gdje smatramo gdje bi trebalo poboljšati nadzor i kontrolu. Određeni dio djelatnika svakako će se probati rasporediti unutar ajmo reći lučke kapetanije. Ako bi mogla neka prekvalifikacija se raditi i unutar, znamo da unutar zatvorskog sustava postoje određeni deficiti unutar policije. Tako da, evo boriti ćemo se za svako radno mjesto unutar carinika koji je ostao, koji ima iskustva, ima ispite položene da mu nađemo određeni dio gdje će se organizirati u suzbijanju sive ekonomije a svakako ako ne bude u tom dijelu bio pokriven da se zapravo nađe unutar drugih organizacijskih jedinica Vlade Republike Hrvatske. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime Kluba HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo ga, polako završavamo ovaj financijski set zakona. I iskreno govoreći ja sam iznenađen da kolege iz vladajuće koalicije nisu zainteresirani za ovu točku dnevnog reda. I meni je žao što kolege iz Ministarstva financija nisu prihvatile zaključak koji sam ja predlagao na Odboru za gospodarstvo iz jednostavnog razloga što mislim da u obrazloženju ovoga Zakona se predlagatelj nekorektno odnosi prema 3 tisuće i nešto više zaposlenih u carinskoj službi. Zašto? Pa iz jednostavnog razloga zamjenik ministara je rekao da praktički svi carinski prijelazi od granice sa, početka granice sa Mađarskom do praktički granice za Slovenijom nestaju. Na tim granicama rade ljudi sa određenim kvalifikacijima, znanjima, predznanjima itd.. I mislim da elementarna stvar koju smo mi kao saborski zastupnici morali dobiti u obrazloženju ovoga zakona je broj uposlenih u ovom trenutku u carini njihova kvalifikaciona struktura i koliko da tako kažem u ovom prvom naletu carinika ostaje u matičnoj službi. Dakle koliko njih će raditi na ovim carinskim graničnim prijelazima prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i koliko će ostati u carinskim ispostavama u lukama na Jadranu. To nažalost nismo dobili iz meni nepoznatih razloga niti u obrazloženju nije rečeno. Sada se postavlja jedno pitanje koliko ljudi je višak. Da li u carini ima višak jer ako ćemo reći da ćemo nekoga preraspodijeliti u pravosudnu policiju, u lučke uprave itd., on je višak. On je višak. I mi možemo to nazivati kako god hoćemo. Međutim, čak i u proračunu na različitim pozicijama se za te ljude osiguravaju novci. E sada se postavlja jedno drugo pitanje. Da li to znači da do sada u tim službama smo imali manjak zaposlenih. Ili nismo imali manjak zaposlenih. Druga stvar, poznavajući kvalifikacionu strukturu, većeg dijela tih ljudi koji su radili na graničnim prijelazima postavlja se jedno elementarno pitanje da li je Ministarstvo financija, carinska uprava i što poduzela po mojim informacijama a to je ne jedan telefonski poziv u zadnjih nekoliko dana da se ti ljudi obuće da mogu raditi ove druge poslove kojim se govori da će raditi, borba protiv sive ekonomije, kontrola ekološka, kontrola koncesija i nekih drugih zakonskih propisa a prije svega borba protiv sive ekonomije. Dakle, ono što je evidentno da bez obzira što smo dobili uvjeravanje na Odboru za gospodarstvo od predstavnika carine da je to tako. Međutim, od ljudi iz carine nažalost stižu oprečne informacije. Međutim, kolegice i kolege ja ovdje naprosto želim upozoriti na nešto što, ja sam mislio da je vrijeme iza nas. Čisto političko kadroviranje, čisto političko imenovanje ljudi i to betonirati status tako da kada dođe sljedeća vlast da nema šanse da ih makne sljedeće tri godine. Jer ako pogledate malo odredbe Zakona od članaka 64. do 67. onda ćete vidjeti da se ovdje predviđa kvazi javni natječaj, imenovanje ljudi gdje nitko ne može doći sa strane, moraju biti ljudi iz uskog kruga a ne daj Bože i ne bih htio biti grub, možete ih smijeniti jedino ako umru, nikako drugačije. Pa pogledajte člankom 64. veli ravnatelj se bira putem javnog natječaja na vrijeme od 5 godina. Zašto na vrijeme od 5 godina ako svi koji se imenuju u kabinetu ministara, kabinetu Vlade, svi zamjenici, svi pomoćnici, a ravnatelj carine je u rangu i ravnatelja Porezne uprave i nekad u ravnatelju državnog tajnika, zašto on na 5 godina. I sad najedanput javni natječaj. A sad ćete vidjet vrlo interesantnu stvar, kad je HDZ provodio javne natječaje za pomoćnike ministra, zapravo ravnatelji uprava onda reći ćemo da je to kvazi javni natječaj, a to je imenovanje po političkom kriteriju. Ali sad kad to SDP radi onda je to visoki stupanj demokracije, tu naravno neće biti političkog kadroviranja. Ali gledajte, veli ravnatelj se imenuje na natječaju na vrijeme od 5 godina, ravnateljem se može imenovat osoba koja uz ispunjavanje općih zakonskih uvjeta Najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima iz djelokruga rada carinske i porezne službe, unutarnjih poslova i drugih sigurnosnih inspekcijskih i nadzornih službi. E sad ako eliminiramo carinike i poreznike recite mi ovi drugi kakve veze oni imaju s ovim poslom koji rade carinici, a recimo nema jedan uspješan menadžer u nekakvoj tvrtki. Kakva je razlika? Jedini koji imaju nekakvo znanje koje traže carinici su oni koji rade u poreznoj upravi i carini. I ako ćemo se držat toga onda ostajemo nek ostanu oni, ali ako ubacujemo ove neke druge onda bilo tko tko ima 15 godina radnog iskustva u rukovođenju nekakve velike tvrtke ima sve uvjete da bude ravnatelj carine. Dapače, neke tvrtke koje se bave uvozom i izvozom ima možda 15 puta kvalificiraniji ili recimo nekakav financijski direktor u nekakvoj tvrtki, uzmite recimo INA-u, Agrokor, da sad ne reklamiram nekakve tvrtke, da njihov financijski direktor nema uvjete da bude ravnatelj Carinske uprave. Pomalo smiješno, ali po prijedlogu ovog zakona istinito. Veli 10 godina najmanje na radnom mjestu rukovodećeg državnog službenika. Šta znači rukovodeći državni službenik? Tu se postavlja jedno elementarno pitanje. Dakle državni službenik koji radi usko specijalizirani posao je kvalificiran od ponavljam jednog financijskog direktora nekakve međunarodne korporacije. Možda čovjek hoće se smirit i hoće otići za ravnatelja Carinske službe, ali mi mu ovim zakonom to onemogućavamo. Veli ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija. Veli ravnatelj se može riješiti prije isteka roka na koji je imenovan, ali ovo je fantastično, veli na osobni zahtjev, radi trajne nesposobnosti za rad i obnašanje funkcije, ako je izvršnim rješenjem proglašen krivim za tešku povredu službene dužnosti i veli prestanak službe po sili zakona. Dakle nikakav kriterij uspješnosti, sposobnosti, to ne postoji, to naprosto u socrealističkim sustavima toga nema. A ono što je bit i osnov svega, načelo uspješnosti ne postoji, znači zbog toga da li je netko uspješan ili neuspješan. Ali ono što je najbitnije, gledajte, vama na čelo jedne vrlo bitne službe dolazi čovjek koji nema kriterije kao sve njegove kolege u U čemu je razlika između ravnatelja Carinske uprave i ravnatelja Porezne uprave, u čemu je razlika između ravnatelja Policije i ravnatelja Carinske uprave. Gledajte, po meni je malo smiješno da se samo jedan ravnatelj u cijeloj državnoj upravi izvlači, on je specifikum, on je poseban i on nije u kabinetu ministra. E sad ja baš kao ministar financija se nikako ne bih htio složit s tim da mi je svi moji pomoćnici i zamjenici budu i ravnatelj Porezne uprave bude u nekakvom mom kabinetu, a ravnatelj Carinske uprave nekakav lik koji je došao negdje sa strane i on je specifikum specifikuma i njega nitko ne smije dirat. Znači nešto što naprosto nije dobro i nije pametno. A onda radno mjesto rukovodećih carinskih službenika, tj. zamjenika i pomoćnika ravnatelja te pročelnika područnog carinskog uprava popunjava se putem javnog natječaja itd. E sad veli zamjenik pomoćnik imenuje i razrješuje ministar financija na prijedlog ravnatelja na razdoblje od 5 godina. Zamjenik i pomoćnik mogu se razriješit prije isteka roka koji su imenovani iz istog razloga kao u članku 65. stavak 1. ovog zakona, dakle ako njihov ravnatelj ne umre ne mogu ni oni isto dok ne umru, nema šanse da ih maknete. Dakle zabetonirana vodeća nomenklatura u carini. To je naprosto smiješno. Kolegice i kolege to je smiješno, to odudara čak i od osnovnih počela i onoga što nas je predsjednik Vlade i svi njegovi ministri i kolege iz vladajuće koalicije pokušavali uvjerit ovdje kad smo imali zakone po ovom ministru, zakone po onom ministru i na kraju kad su rekli pa mi imamo pravo dovest ljude u svoj kabinet i kad odemo odlaze i ti ljudi s nama. E sad u čemu je razlika između tih ljudi i čelnih ljudi u Carinskoj upravi? U čemu? Po čemu ste vi to bogomdani, a recimo čelni Porezne uprave nisu? Po čemu ste vi bogomdani da odstupate od onoga što je predsjednik Vlade govorio? Vrlo čudno i vrlo smiješno, osim naravno političkog kadroviranja, cementiranja i dalje ne bih htio govoriti jer ne bih htio nekoga povrijediti. Ali kolegice i kolege, ovaj članak od 64. do 67. jasno vam govori kako onaj koji je pisao zakon promišlja općenito o ovom zakonu koji se zove Prijedlog zakona o carinskoj službi. Dakle one carinike koji su sad na graničnim prijelazima boli me briga za njih, što će bit s njima, gdje će oni završit isto tako boli me briga. Kadrovski ih nismo osposobili da mogu radit neke druge poslove ako ne budu na carini zaposleni na ovom dijelu prema Srbiji, BiH i Crnoj Gori ili dole u onom jadranskom dijelu, ali ovaj partijski način imenovanja je nešto naprosto što mislim da nitko u ovom Saboru ne bi smio podržati. Pa baš me zanima da li će kolege iz vladajuće koalicije dignut ruke za ovo. Zašto? Iz razloga što su se toliko zdušno borili da nam obrazlože kad smo imali tri, četiri izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kad su nas uvjeravali da onaj obični službenik kad dođe u kabinet predsjednika Vlade ili ministra napušta tu službu u onom trenutku kad odlazi njegov šef. E baš me sad zanima koliko će biti dosljednosti i kad se bude dizala ruka za ovaj zakon. Jer ovo je onda priznate da sve ono što ste radili i što i čim ste obrazlagali ta imenovanja i te promjene zakona u principu je bilo čisto politikanstvo. Jer ovo nema veze s tim. Ovo je kadrovsko betoniranje kadrova koje sljedećem ministru ne omogućavaju tri godine promjene bilo kakve rukovodeće strukture u carini. Ili je to možda uvod u ono što nas čeka i za sve ostale službe u državnoj upravi. Ali ponavljam, reći sve smrt, sve ali sposobnost i uspješnost da nije kriterij da netko ostane je naprosto smiješan. Dakle, kolegice i kolege, čudi me bešćutnost predlagatelja. Kolega Lalovac, ovo vas ne ide da ne bi mislili da to vama govorim, da niti nakon rasprave na Odboru za gospodarstvo kad je nešto slično bilo rečeno oni si nisu našli za shodno da do rasprave u Hrvatskom saboru, se zastupnicima u Saboru predoči koliko ima ljudi sa srednjom stručnom spremom u carini. I kolegice i kolege, puno tih ljudi je iz nekog drugog životnog obrazovanja došlo raditi na carini one poslove koji se rade tamo. To su izučili, prošli su škole, tečajeve. Oni to uspješno rade. Sad kad ih maknete sa tog posla postavlja se elementarno pitanje da li su ti ljudi krivi ako sutra nisu u stanju napraviti zapisnik oko sive ekonomije ili nečeg sličnog. Zašto ovako govorim? Pa čak i možda pomalo emotivno iz jednostavnog razloga što su to moji kolege. Ja sam tim ljudima 7 godina bio šef i dobro znam probleme te službe i dobro znam probleme tih ljudi i dobro znam sve nedaće s kojima su se susretali i dobro znam što će im se dogoditi u budućnosti. I možemo klimat s glavom koliko god hoćemo, ali ovo je klasično partijsko kadroviranje, klasično partijsko betoniranje svojih kadrova, klasično partijsko postavljanje svojih ljudi i mi to nikako ne možemo podržati. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Kolega Šuker, govorili ste dosta o carinicima i problemu koji će nastati sa njihovim prekobrojnim, sa sa njihovim viškom koji će se desiti sad od 1. srpnja. Ja bih dodao tu još i špeditere. Uputio sam zastupničko pitanje vezano uz to i problem špeditera koji se pojavljuje isto kao višak koji jednostavno nisu riješeni. Ti ljudi su došli do informacije da recimo u Sloveniji je kod pregovaranja se uspjelo za ulazak u EU se uspjelo ishoditi neke privilegije za taj dio ljudi, odnosno došli su čak do nekih sredstava koja su ciljano usmjerena na to. Na žalost, mi smo dobili odgovor koji je ono imali su dovoljno vremena da se sami pobrinu za sebe, pa znali su da ćemo ući u EU. Otprilike, karikiram malo, ali otprilike odgovor bi bio takav. I druga stvar, ovo što ste rekli o natječajima. Stvarno ste bili slikoviti, puno ste toga opisali mada sam se i sam sjetio onog početka kad je došla ova vlast pa je govorila o tim natječajima da neće više raditi onake natječaje kake je radio HDZ jer to su bile farse od natječaja. Moram priznat da su jednim dijelom, većim dijelom bili u pravu. Stvarno je bilo toga za vaše ere prilično, ali vidite oni su u međuvremenu izučili to. Malo su doradili model i ovo sve što ste vi rekli ovo su oni nadogradili praktički onaj model koji je bio prije. Ovaj je ipak puno kvalitetniji i ovi natječaji su stvarno ciljani i samo još slikice fale. Hvala. Da kolega Novak, mi smo pokušali na takav način imenovati članove nadzornih odbora i članove uprava trgovačkih društava, a isto tako i ravnatelje uprava iz jednostavnog razloga da se ta uprava profesionalizira i da se depolitizira. Koliko smo uspjeli, napravili smo prvi korak. Možda da je to netko nastavio, možda bi drugi korak bio kvalitetniji. Treći bi vjerojatno još bio kvalitetniji i onda bi u konačnici došlo nešto zadovoljavajuće. Međutim, jedanput morate prestati sa jednom praksom. Međutim, ovo nas vraća 23 godine unatrag. To je čisti partijski natječaj sa slikicom, komitet će odrediti tko će ići na koju funkciju i nema tu druge priče. Jer gledajte ove uvjete teško može netko zadovoljiti. Ali kažem jedan direktor financijski Agrokora, Croatie ili nečeg drugog nema šanse da postane ravnatelj Porezne uprave jer on nema 10 godina u državnoj službi. I kud nas to vodi? Ali istovremeno 3000 i još nešto djelatnika Carinske uprave ovdje niste našli ni jedan čvrsti ovako upor gdje će se oni naći, gdje će se riješiti njihov problem, će oni počet nešto raditi. Možete misliti čovjeka koji desetljećima kontrolira ulaz, izlaz ili recimo kontrolira one papire kud prolaze zapravo kojega predaju kamioni ili drugi špediteri. I on sad dođe u nekakvu tvrtku, u nekakvo recimo trošarinsko skladište i on treba ispitati da li sva roba unutra sukladno Zakonu o trošarinama se vodi, evidentira i da li se naplaćuje taj odnos. Dakle, uz puno poštovanje tim ljudima, oni znaju, oni taj posao naprosto ne znaju raditi i njima sad treba jedno godinu dana edukacije da naprosto to naprave. Međutim, ono ja bih bio sretan da to nije tako. Ali kolege iz carine kažu da praktički edukaciju s njima nitko nije napravio, ali ponavljam ono partijsko selektiranje sad gledajte. Kakva je situacija u državi vrlo lako se mogu dogoditi izbori za šest, sedam mjeseci. I ovaj ravnatelj carine će bit u ovoj Vladi, onoj sljedećoj Vladi koja će biti pune četiri godine i još godinu dana čeka onoga trećega ministra. Pa on je bog, njemu nitko ništa ne može. Branko Vukšić, replika. E sad niste prije kolegu iz SDP-a vi pozorno slušali pa ga niste čuli kad ste rekli da je to, on je rekao da je slobodno tržište. Ne možete vi u slobodnom tržištu kontrolirati tko daje otkaze, kud ljudi odlaze. Nema, slobodno tržište vam znači sloboda otpuštanja. Sve slobode uživamo u Hrvatskoj, naročito slobodu otpuštanja uživamo najviše. Jer tko će brinuti u slobodnoj državi o ljudima. Rekli ste da niste opazili u natječaju, odnosno u kriterijima koji su propisani za ravnatelja, kriteriji sposobnosti i kriteriji uspješnosti. To su dva kriterija koja uglavnom u 23 godine negativne selekcije koja se sprovodi u Hrvatskoj su i danas suvišna. To je samo trend koji se nastavlja. Bilo mi je puno simpatičnije kad su predstavnici Vlade govorili onu rečenicu mi smo dobili izbore, mi preuzimamo odgovornost na svoja leđa. E sad su vidjeli da to baš ne ide, ta odgovornost im baš nekako ne ide, sve je krenulo nizbrdo, sad idemo natječaje. A kako ćemo sprovesti natječaje? Natječaje ćemo sprovesti tako da ćemo davati uvjete kao što se daju uvjeti vjerojatno ste već vidjeli kad se propisuje uvjet za kupnju automobila. Sve piše, ma sve piše, osovina toliko treba biti, felge tako trebaju biti, teško ćete naći, da grijani sic, hlađeni sic itd. i točno znate koji automobil je. Tako isto se i ovdje radi, zaposlit će se jedna vojska SDP-ovih i HNS-ovih vojnika. Prije su vaši, ne znam kud će to. Hvala. Možda i vaši dođu red. Kolega Ivan Šuker, odgovor na repliku. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala Bogu pa ima naših i vaših, vjerojatno bi morali uvoziti ove sve skupa koje ćemo zapošljavati. Gledajte kolega Vukšić, slobodno tržište ima svoja pravila i ono egzistira samo zato što egzistira po nekakvim pravilima, a ovaj prijedlog zakona nažalost nema nikakva pravila. Pa uzmite samo jednu stvar, ustrojava se 5 ureda, carinskih. Nijedan ured nije blizu one jedine granice koja će imati carinske prijelaze, a to je tamo srbijanska, bosanska i na kraju crnogorska jer imate Osijek, Zagreb, Rijeka, Split i imate urede. Nijedan ured nije koji je direktno vezan na ovaj prijelaz. Veli je, pa bit će tu, bit će ispostave u Osijeku, bit će ovdje. Pa logična stvar da će biti, ali bi isto tako bilo logičnije da se recimo tamo negdje u Udbini ili u Korenici napravi ured koji će praktički pokrivat onaj kompletan dio bosanske granice. Zašto? Iz jednostavnog razloga što problemi na toj granici su specifični. Čak nisu ni približno problemi na granici sa Srbijom i Crnom Gorom kao što su ovi problemi prema BiH. Zbog šverca i ljudi i visoko tarifnih roba i svega. Pa bilo bi logično da taj jedan ured bude tu negdje stacioniran iz milijun razloga. bi čak možda bio i nekakav generator nekakvog gospodarskog razvoja u tom dijelu gdje danas nemate niti praktički naselje. Ali ne, to mora biti ovako stacionirano, pozicionirano i onda će biti ispostave. Nije svejedno da li vi na kriznom području imate ured i čelnog čovjeka ureda koji ima daleko veće ovlasti od čelnog čovjeka ispostave. Ali, ono što je ključno, dakle ovdje smo uvjeravani da netko sa pobjedničkom garniturom dolazi i s tom pobjedničkom garniturom odlazi. Evo, ovaj zakon je potvrda da su vladajući skočili sami sebi u usta. Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo vidim da još neki u ovoj sabornici razmišljaju nekako kao i ja, na istom tragu. Da je ovoj Vladi vjerojatno isto dosta odgovornosti. Dakle, dugo smo slušali da su odgovorni i da ne treba provoditi javne natječaje, da je to nepotrebno jer oni znaju što rade i odgovorni su i imenuju koga i kako hoće netransparentno i bez natječaja, a sad im je vjerojatno to dosadilo jer je odgovornost jedno breme i teret pa će ipak onda ovo je već mislim drugi zakon u kojem se ipak predlaže provođenje natječaja. Kako i zašto za ravnatelja Carinske uprave baš na 5 godina, to ćemo vjerojatno čuti zašto taj specifikum. Moguće i on ima neki dobar razlog za kojega mi ne znamo. Ali, onda kada se, budući da je ovo prvo čitanje, evo ja ću i to reći kolega Šuker niste primijetili recimo da se ravnateljem može biti imenovana osoba koja je najmanje 15 godina ima iskustva na poslovima carinske porezne službe itd. i najmanje 10 godina na radnom mjestu rukovodećeg službenika. Nije jasno iz ovog članka da li to mora imati kumulativno ili alternativno pa bi se moglo tumačiti kojekako ovisno od toga kakve su prijave na natječaj. Zato ja evo predlažem da budem konstruktivna da bi to trebalo glasiti da ima najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima iz tog djelokruga, a od toga najmanje 10 godina na poslovima rukovodećeg državnog službenika jer je to pretpostavljam intencija ovoga zakona. A što se tiče pomoćnika ravnatelja također upozorila bih i na članak 9. i 10. koji govori o pomoćnicima što oni rade, ali zaboravlja da i svi ovi regionalizirani područni uredi kroz tihu regionalizaciju njihovi predstavnici su također pomoćnici ravnatelja pa onda ne odgovara njihov opis poslova ovom opisu iz članka 9. I mislim da će se to do drugog čitanja morati urediti, ako zakon hoće biti takav kakav treba biti. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Vidite kolegice Lovrin izuzev guvernera HNB-a i njegovog zamjenika i viceguvernera i čelnih ljudi nekih agencija nitko u ovoj državi nema mandat na 5 godina, nitko. A sve ovo su nekakve neovisne institucije. Dakle, HNB je neovisna institucija, agencije su neovisne institucije, a mi sada guramo jednu upravu. Ja stvarno ne vidim u čemu je kolegica Smiljanec lošija od budućeg ravnatelja Porezne uprave? Dakle, ona je imenovana, došla je s ministrom, odlazi s ministrom ali ravnatelj Carinske uprave će biti faca iz jednostavnog razloga što se donosi novi Zakon o Carinskoj upravi jer vjerojatno da u onome naletu kad su neki bili spremni preuzeti odgovornost

kakav je situacija može taman biti izabran i doći će nova Vlada pa ta Vlada traje četiri godine pa onda dođe opet nova Vlada, a njegov mandat od pet godina neće proći isto kao i njegovih zamjenika, ali vidite kad neko drugi krene sa procesom da se raspisuju javni natječaj, da se tako imenuju čelni ljudi u državnoj upravi onda je to politikantstvo, političko imenovanje. Iako uvjeti nisu bili ni približno ovakvi, vi pogledajte koji su uvjeti bili za ravnatelja uprava po ministarstvima pa ćete vidjeti da su uvjeti bili daleko liberalniji i da su ljudi daleko sposobniji mogli postati toga. I uvjet za odlazak sa čela tih uprava je bio daleko blaži i osnovno načelo je bilo stručnosti i kvalitete. Međutim, ovdje su postavljeni uvjeti koje praktički ima samo par ljudi u državnoj upravi, jer dobro ste primijetili da nije definirano da li je to u kumulativu ili zbrojeno ukupno, pa pogledajte si koliko ljudi imate u državnoj upravi sa ovakvim statusom, pa ćete onda vidjeti ko može biti ravnatelj porezne uprave, samo budemo slikice nalijepili na ove ekrane i rekli to je taj. Kolega Šuker iznijeli ste podatak da će sa 1.7. dakle ovi granični prijelazi prestat sa radom, znači od Miholjca ajmo reći pa u cijelom ovom dijelu sa Mađarskom. I u tom dijelu ja sam, nisam mislio se javit za repliku ali sam se sjetio da evo i u moj sredini isto ima granični prijelaz gdje ljudi zasigurno neće više funkcionirati i da će biti i da su zabrinuti mnogi za svoju egzistenciju. radi se naime, nije tu prvi udarac tim ljudima koji su zaposleni, naime 1.7. 2012. se, malo ću i lokalno razmišljati, ukinuta je Carinarnica Koprivnica koja je funkcionirala, koja je bila nadležna za cijeli ovaj dio i pripojena Carinarnici Varaždin. Varaždin, sada se 1.7.2013. ta carinarnica ukida jedna, onda se ured, ako ja dobro govorim, ispričavam se ako nisam dovoljno stručan. Dva ured se stavljaju i ja tu izražavam bojazan, izražavam bojazan da će opet Koprivnica i Podravina ostat kraćih rukava, pa će opet počet kadroviranje sa ove strane a mi tobože smo jako, ovdje imamo u ministarstvu nekoliko zamjenika. I u tom pitanju će opet naši Podravci, ajmo reći to su, jesu državni službenici ali će zasigurno možda opet podnijeti jedna teret što nije pošteno niti pravedno. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Kolega Milinković, ti ljudi koji su radili na graničnim prijelazima imali su i noćni rad i rad subotom, i rad nedjeljom, i rad praznikom i iz tog osnova su imali dodatke na plaču sukladno kolektivnim ugovorima. Oni sad praktički ostaju bez toga, jer oni se od operativnih ljudi koji su radili 365 dana po 24 sata ovisno kad ih je zadesilo, prelaze u čiste administratore, činovnike koji će raditi svoj posao 8 sati. I njima s tog osnova padaju plaće, nekima i 30 i 40%. To su činjenice od kojih mi ne možemo pobjeći. Mnogi su na ime tih svojih zarada i primanja i podigli kredite, stambene ne, ne kredite da će potrošiti novce ovako bezveze. I ti ljudi realno gledajući, njihove obitelji se nalaze u problemima. I zato sam ja potencirao pitanje, smatram da je ovo pitanje o čemu, o kojem Ministarstvo financija mora itekako razmislite jer gledajte postavlja se pitanje da li ljudi s ovih malih prijelaza će moć raditi tamo negdje u svome okruženju ili će morati ići na posao 50, 60 Jer s ovim malim carinskim prijelazima vi naprosto nećete imati nekakvog administrativnog prostora gdje će oni raditi ovaj posao o kojemu smo mi govorili, on neće imati ni jednog praktički, ni trošarinskog skladišta niti ničega. Ured u Osijeku praktički pokriva onaj kompletan dio svih onih carinskih prijelaza koji su bili nekada prema Mađarskoj. Šta ćete te ljude povlačiti u Osijek, oćete im ostavit nekakve ispostave u kojima će raditi taj posao? To ovdje u zakonu ne piše i to je ono što smo mi molili na Odboru za gospodarstvo, da nam jednostavno to napišete, jeste nam to napisali, ako imate to riješeno svaka čast, ali očigledno nemate, jer da imate to riješeno na takav način, nakon one rasprave na Odboru za gospodarstvo vi bi to podastrli. I meni je žao što Odbor za gospodarstvo nije izglasao,

Evo zahvaljujem. Ja ću se osloniti na onaj dio vaše rasprave koji je zapravo bio više od polovine rasprave oko nečuvenog partijskog kadroviranja i betoniranja u svojstvu ravnatelja itd. Pa gospodine Šuker znam da smo već dugo ovdje, 12. točka ili koja danas i zadnja u ovom financijskom paketu, ali znamo svi što je bilo početno stanje, jel? Početno stanje ove Vlade bio je ili barem par mjeseci prije Mladen Barišić ravnatelj carinske uprave sa svim svojim zadaćama i dužnostima koje je imao imao izvan toga posla, samo da se oko toga prisjetimo. E sad, politička volja za javnim nadmetanjem, i o tome ste govorili da li je dobro da ga imamo itd. da li profesionalizam i citirali ste članke u zakonu, da dođemo dakle do neovisnosti od politike do profesionalizma, do depolitizacije itd. Ja mislim da je to dobra intencija, slična rješenja već sada imamo u policiji, da li su pojedina rješenja oko 5 godina, oko ovih uvjeta dobra ili loša treba vidjeti. jedno i drugo, zapravo ovo prvo pogotovo, ovo drugo vidjet ćemo do drugog čitanja da li možemo popraviti ili ne, a ono što bi podržao u vašoj raspravi je da ujednačimo u svakom slučaju kriterije. Kažem neka od ovih rješenja kroz Zakon o policiji smo već odradili i u isti tretman dovesti i, kako se zove, služba pod financijama i poreznu upravu, zahvaljujem. I poreznu upravu itd. zašto da ne ako je ovo prvi korak u tom smjeru. Ali danas sam već imao jednu repliku pa sam pa sam vam čitao neke stare zakone a sad vam moram i ovo pročitati prijelazne i završne odredbe oko ovoga zakona dakle kada i kako stupa na snagu ovaj javni natječaj znači članak 121. Stavak 2 kaže: "Javni natječaj za izbor ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja raspisati će se najkasnije od 60 dana od dana nastupanja na dužnost Vlade RH nakon prvih parlamentarnih izbora, nakon stupanja na snagu ovog zakona." Znači svakim parlamentarnim izborima bira se novi ravnatelj a ovim odredbama kažem oko kojih možemo vidjeti i razmisliti se njegova neovisnost od politike upravo postiže i ja mislim da je to veliki korak naprijed. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gledajte kolega Rađenović, možete bit zločesti koliko hoćete ali zatekli ste službu koja je završila pregovore. Zatekli ste službu koja je od kolega iz Austrije ocijenjena najvišom mogućom profesionalnom ocjenom i zatekli ste službu koja je potpuno zakonodavno bilo rečeno. I ja bih volio da gospodin Grabar ovdje pred hrvatskom javnosti kaže da to nije istina. Ja bih volio da on to kaže ovdje, neka kaže. Dakle zatekli ste to. samo malo, Ministarstvo financija, carinska uprava nikakvih poslova ni ništa sa FIMI media nije radila, tome molim vas lijepo, te poslove odvojite od carinske uprave zbog tih poštenih 3000 i toliko ljudi. Svatko od tih ljudi koji se ogriješio je odgovarao za svoj dio posla ali ponavljam vam da je uprava visoko profesionalno završila poslove, završila pregovore, ima uredno zakonodavstvo, ima profesionalno sposobne ljude za taj posao. Ja u svojoj raspravi sam govorio o poslovima koji će nestati i ti ljudi koji će druge poslove raditi a da nije partijsko kotroviranje to mi ne možete uvjeriti ako postavite ovakve uvjete. Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. HNS načelno nema načelno nema značajnijih primjedbi na prijedlog ovog zakona. Nešto ću reći na kraju rasprave vezano uz ovaj potencijalni problem koji se otvara a to je višak djelatnika u carinskoj za kojeg smatramo i da može biti riješen i da je možda u nekom prethodnom periodu su se mogli poduzeti koraci da on bude danas i u ovom trenutku lakše riješen nego što će bit jel kao što kažem nešto ću na kraju o tome reći. u cilju daljeg usklađivanja Hrvatskog carinskog sustava i položaja carinske službe u cjelini sa carinskim sustavom EU i položajem carinskih službi u EU kao i s obzirom na predstojeće pristupanje RH u punopravno članstvo sa datumom 1. Srpnja mislimo da je ovim prijedlogom zakona o carinskoj službi napravljen još jedan kvalitetan korak usmjeren na završno usklađenje te daljnje poboljšanje rada carinske službe u novo nastalim uvjetima. Naime za mogućnost budućeg funkcioniranja carinske službe na jedinstvenom carinskom području EU kao i primjenu izravno obvezujućih carinskih propisa EU od dana pristupanja uz istovremeni prestanak važenja i primjene hrvatskih carinskih propisa neophodno je omogućiti zakonodavne pretpostavke kako bi carinska služba bila u mogućnosti djelotvorno i u potpunosti prevoditi propise i osigurati njihovu učinkovitu primjenu i provedbu razvojem administrativnih i operativnih kapaciteta a u skladu s dobrom carinskom praksom zemalja članica EU kao i potpunu uspostavu i implentaciju svih specifičnih instituta i sustava. Važeći zakon znači trenutni zakon ne propisuje na zadovoljavajući zakon sve segmente rada i djelovanja carinske službe u uvjetima članstva RH u EU te stoga je bilo neophodno stvoriti ove pretpostavke za daljnje usklađivanje Hrvatskog carinskog sustava i položaja carinske službe sa carinskim sustavom EU. Donošenjem novog zakona, prijedlogom ovog zakona o carinskoj službi sporile bi se zakonske pretpostavke za kvalitetnije ostvarivanje fiskalne uloge carinske službe kao i uspostave sigurnosne uloge carinske službe sukladno zahtjevima europskih carinskih propisa te efikasnijeg suzbijanja svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti ili transakcije na načine koji odstupaju od legitimnih normi poznatih kao što je uobičajen naziv siva ekonomija i s time povezane pojave porezne evazije, svih oblika krijumčarenja, pranja novca i ostalih oblika kažnjivih ponašanja a koje su nužne obzirom na promjenu u carinskoj službi koja će uslijediti pristupanjem EU. Mislimo da treba istaknuti da carinska uprava ima obavezu stvoriti sve potrebne preduvjete da se sa prvim danom članstva u EU pravna stečevina u području carinskog i trošarinskog sustava primjenjuje na pravilan i jedinstven način odnosno na način koji je sukladan dobroj praksi carinskih službi u EU. Prilagodba uvjetima djelovanja u okviru EU podrazumijeva preuzimanje dodatnih poslova u okolnostima u kojima će carinska uprava izravno primjenjivati europske carinske propise. Bit će ovdje i dodatnih poslova koji proizlaze iz procesa prilagodbe uvjetima djelovanja u EU i općenito promijenjeno okruženje carinskog postupanja i one se očituju u nekoliko bitnih segmenata rada. Jedan je primjena sustava upravljanja zajedničkom europskom carinskom tarifom i kvotama. Primjena zajedničke europske trgovinske agrarne politike, primjena sustava nadzora i izvoznih poticaja u poljoprivredi, osiguranja uvjeta za pravilno korištenje informacijskih sustava, implementacija sigurnosnih mjera, razvoj potpuno novog sustava obrade, kompatibilnog svih složenim zahtjevima europskog Isto tako važno je istaknuti da se pristupanjem RH EU u bitnom redefinira uloga carinske službe na način da dosadašnje nacionalno postupanje na graničnoj crti postaje postupanje na vanjskim granicama EU a što posljedično zahtjeva novi ustroj carinske uprave. Zbog navedenog prijedloga zakona predložena je podjela na središnji ured pored Područne carinske urede i granične carinske urede samo carinske urede, oživotvoruje se nova uloga carinske službe koja s jedne koja s jedne strane obavlja poslove na vanjskim granicama EU, a s druge strane u okviru nacionalnog teritorija uz preuzete obveze koje proizlaze iz pristupanja RH EU, te obavlja i ostale fiskalne zadaće poglavito suzbijanja svih oblika sive ekonomije. S tim u vezi je usklađena i radno pravna uloga carinskih službenika kao i osnovnih čimbenika provedbe preuzetih obaveza. Zato bi na kraju rekla nešto vezano uz ustroj odnosno višak djelatnika koji će se neminovno pojaviti, toga smo svi svjesni. Možda bi u ovom prvom čitanju bilo dobro vidjeti koji je to broj ljudi i koja je to struktura ljudi koji će ostati bez posla. Međutim svi mi ovdje vrlo dobro znamo već duže vrijeme koji je to dan pristupanja Hrvatske EU i mislim da kolege koje su dana ovako se vrlo žestoko obrušili štiteći prava ljudi koji su zaposleni u Carinskoj upravi su bili isto tako u prigodi obnašajući vlast pripremiti ovu službu za situaciju u kojoj će se naći 1.7. Naime, na raspolaganju su bila i sredstva iz pretpristupnih fondova koja su se mogla koristiti za za edukaciju, za prekvalifikaciju ljudi, za neke druge poslove ili za neke slične poslove koji će se otvarati u onom trenutku kada Hrvatska postane članica EU a sigurno da će biti cijeli niz poslova koji upravo spadaju u sustav kontrola, ne samo ovih financijskih tokova nego i nekih drugih kontrola, a gdje bi ovi djelatnici koji imaju dugogodišnju praksu primarno u sustavu kontrole sigurno mogli relativno jednostavno kroz edukaciju i doškolovanje vjerojatno i ne preskupo mogli naći u tim sustavima koji će se otvarati kao mogućnost za nova radna mjesta kada Hrvatska uđe u EU. Znači za to smo sve skupa imali vremena, ne znam i možda pitanje ide prema ministarstvu odnosno gospodinu zamjeniku da li od kada je preuzeta vlast od strane Kukuriku koalicije išta poduzeto u tom smjeru da se napravi jedna analiza kadrova da se vidi na koji način te kadrove preusmjeriti, educirati, osposobiti za neke potencijalno nove poslove koji se otvaraju. Ovdje je netko rekao da ima emotivno, gospodin Šuker mislim da je rekao, da ima emotivnu vezu i spominjao sa tim djelatnicima. Pa svi mi imamo naravno itekako emotivnu vezu prema svakom izgubljenom radnom mjestu ili potencijalno izgubljenom radnom mjestu i to nije ekskluzivitet nikoga u ovim saborskim klupama pretpostavljam bez obzira iz koje političke opcije dolazi. Ali kada je govorio o tome na koji način će mislim da je rekao partija, kadrovirati i postavljati kadrove, ne znam da li nas je mislio upozoriti da nam se ne bi desio kadar na čelu Carinske uprave kakav je bio kadar kojeg su oni imali prije nego što je Kukuriku koalicija dobila vlast. Nisam siguran da je taj isti gospodin imao nekog velikog posla pa između ostalog vjerojatno nije ni pripremio cijelu ovu priču na način da će jedan dio carinskih službenika ostati bez posla u novom sustavu i u novom ustroju ali je zato radio neke druge poslove u međuvremenu i to mi ovdje svi znamo. prema tome mislim da kroz bilo kakav natječaj i na bilo koji rok ova partija ili ova Kukuriku koalicija takav propust teško da može učiniti da imenuje osobu takvog profila kakav je bio onaj onaj tko je vodio Carinsku upravu do dolaska Kukuriku koalicije na vlast. Toliko o tome. S obzirom da ljudi koji rade u Carinskoj upravi sigurno imaju značajna iskustva u procesu kontrola i financijskih ali i roba i usluga. Mislim da će oni u novim sustavima koji nas čekaju ulaskom u EU upravo tih istih kontrola na svim mogućim razinama što znači da ćemo morati povećavati jer tako to jest u EU administraciju u tom prostoru, ja sam duboko uvjerena da će jedan dobar dio kvalitetnih kadrova iz tog prostora naći itekako posao za sebe. A da u tome naravno i mi odnosno nadležno ministarstvo mora pravovremeno reagirati to je izvan svake sumnje. HNS će u prvom čitanju podržati prijedlog ovog zakona. Hvala Hvala lijepo. Imamo tri replike, kolega Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa vrlo zgodno je slušati kada nemate argumenta onda idete udarati ispod pojasa. ono što bih želio reći Carinska uprava je bila visoko profesionalno organizirana i druga stvar da netko prije 16, 17 mjeseci nije pripremao ljude da će ostati bez posla pa ih obučavat, prekvalificirati je u najmanju ruku smiješno. A druga stvar vrlo je interesantno da ovakve udarce ispod pojasa dolaze od onih koji mailovima zapošljavaju ljude, koji jedno poduzeće pretvore od jednog člana uprave na pet, koji maju optuženih članova visoko pozicioniranih itd. najmanju ruku je smiješno. I ja mislim kolegice Turina da stvarno nisam očekivao iskreno govoreći od vas ovakvu razinu rasprave jer naprosto tjerate čovjeka da odgovara na ovakvoj razini kakvoj je. ali ono što sam vam rekao Carinska uprava kao Carinska uprava i zaposlenih u Carinskoj upravi nisu imali nikakvih nepodopština, nikakvih veza sa nepodopštinama pojedinaca i to bez obzira koliko se vama to svidjelo ili ne što se Carinska uprava sačuvala od toga ali da je činjenica. Na kraju krajeva gospodin Grabar vam to može potvrdili. Ali kažem kada ne postoje argumenti onda su udarci ispod pojasa opće poznata stvar od pojedinih političkih stranaka. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Nada Turina-Đurić. udarcima ispod pojasa, jer je cjelokupna vaša diskusija koja je bila sa ove govornice bila itekako ispod pojasa. moje stranke kojoj ja pripadam, mislim da kada bi usporedili, ako se uopće možemo uspoređivati, a da, mislim da je HDZ izvan konkurencije po pitanju svega ovoga što ste uputili kao kritiku prema Hrvatskoj narodnoj stranci. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa ja se nisam obrušio kolegice Turina Đurić na nikoga ali sam svakako izrazio bojazan za značajan broj ljudi koji će, daj Bože da neće, da neće ostati bez posla, ali zasigurno da je legitimno razmišljati o egzistenciji ljudi. Jer ovaj broj od 370 tisuća nezaposlenih zasigurno ne bi dobro došlo da dođe još značajan broj. Pa nije valjda dovoljno da kažem e sada smo mi ušli u Europsku uniju 1. 7. toliki broj ljudi kuda će i kako nije nas briga. Ali ja sam izrazio još jednu bojazan, naime, sa regionalne osnove, naime, naša carinarnica Koprivnica je dakle 2012. 1. 7. pripojena ajmo reći na neki način carinarnici Varaždin. I sada dakle ovim novim ustrojem opet dolazi do drugoga. I tu se bojim, tu ponovo izražavam bojazan da neće budući je iz Varaždinske županije taj, dolazite baš vaše najjače snage, bojim se da ne bi ponovo bilo toga kadroviranja, da ponovo ne dođe, jer bojim se da ne bi bilo previše onih sms-ova, da opet dođu pa da naši podravci opet ostanu zakinuti i tu, s obzirom da imamo loša iskustva do sada, bojim se ponovo loših iskustava. Evo, to sam htio …/Govornik se isključio./... Pa kolega Milinković vi se toliko bojite i toliko izražavate bojazan da ja nema šta reći u replici osim toga da je najbolje da pobjegnemo svi glavom bez obzira, odnosno da vi pobjegnete glavom bez obzira koliko se bojite i koliku bojazan oko svega izražavate. Samo ja ne znam zašto ste niste bojali, zašto niste mislili u ono vrijeme kada ste imali mogućnost misliti o tome i nešto i činiti po tom planu. Samo to me zanima. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I zadnja replika kolega Zlatko Tušak. Hvala potpredsjednice. Ponukala me rasprava kolegice Đurić vaša kada ste govorili o zaposlenima i mogućem višku. U svojoj diskusiji ste se osvrnuli da je bivša vlast trebala pripremiti i riješiti pitanje mogućeg viška koji će se desiti kada Hrvatska uđe u Od bivše vlasti prošlo je skoro godinu i pol dana. Ne može se pitanje odgovornosti amnestirati samo na bivšu vlast u godinu i pol dana i ova vlast je valjda trebala nešto napraviti kada govorimo o zaštiti tih ljudi koji su se eventualno proglasiti višak, to je jedna stvar. I druga stvar, jasno da bi danas ovaj i drugačije razgovarali da znademo koliko ljudi će biti višak i u kojem vremenskom roku će ti ljudi na neki način ostajati bez posla i pridružiti se ovoj, se ovoj, ovom broju od 370 tisuća vojsci nezaposlenih na zavodu za zapošljavanje. A pitanje mi nećemo od 1. 7. odmah primijeniti Šengenski sporazum. Znači postojati će i određeno prelazno razdoblje jasno da u tom prijelaznom razdoblju bilo bi dobro da smo danas čuli i dobili određene informacije i na osnovu takvih informacija argumentirano i raspravljali. Ovako mislim da je neprimjereno prebaciti svu odgovornost na bivšu vlast a ne preuzeti dio odgovornosti u ovih godinu i pol dana.

i da smo znali da će se u ovim službama događati ovi procesi koji se događaju. Da bi vi kvalitetno pripremili edukaciju, prekvalifikaciju, da bi uputili ljude na određene edukacije za to je potrebno vrijeme. Ja sam pitala i naše ministarstvo što je učinjeno i da li je nešto učinjeno u ovoj godinu dana upravo po tom pitanju. A isto tako sam skrenula pažnju da je to pravovremeno učinjeno da su se mogli koristiti i sredstva predpristupnih fondova za prekvalifikaciju i za edukaciju ljudi za neke slične poslove koji će se otvarati u budućem periodu. Nije samo ova služba problem. Mi to nismo učinili niti za još neke, za neke sustave za koje smo znali da ostaju bez radnih mjesta. Jedna od tih je i brodogradnja nažalost. Znači i za taj dio smo imali čak i sugestije dajte ljudi razmislite, brodogradnji neće raditi onaj broj ljudi po ulasku u Europsku uniju, neće moći raditi s obzirom na konkurentnost tih naših brodogradilišta i uopće mogućnost privatizacije. I morati ćete nešto činiti da tim kadrovima otvorite prostor. Ja se nadam da je ministarstvo nešto poduzelo, vjerojatno ćemo i dobiti odgovor. Ali kažem, za te sve stvari je bilo potrebno puno više vremena i sigurno da je samo skretanje pažnje, da je i bivša vlast trebala nešto poduzeti a ne samo danas izražavati bojazan da će ti ljudi svi ostati bez posla.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 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost"

iz domene Ministarstva prometa a onda ćemo kada se pojavi kolega Jovanović se vratiti na Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Hvala lijepa.